Оскільки законопроект містить більше 100 статей, він буде розглядатися за процедурою повного обговорення. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Прошу до виступу. Шановні народні депутати! На обговорення виноситься законопроект так званий про уповноважених економічних операторів. Про що цей законопроект? Цей законопроект розроблений відповідно до Угоди з європейським співтовариством та передбачає спрощення митних формальностей для окремих уповноважених авторизованих економічних операторів, які відповідають критеріям, визначеним в законодавстві. Перш за все я хочу подякувати минулому скликанню парламенту, передбачаючи їх зауваження, що цей законопроект розроблений ними. Дійсно, за основу ми взяли той законопроект, який був розроблений в попередньому парламенті, однак, суттєво його доопрацювали. І, на жаль, він не був прийнятий протягом декількох років, чим завдавалася значна шкода іміджу нашої держави митному оформленню товарів. Цей законопроект погоджений з нашими європейськими колегами і сприяє формуванню так званих безперервних ланцюгів постачання. Передбачається для уповноважених економічних операторів загальна фінансова гарантія, самостійне накладення пломб для проведення відповідних товарів. І також спрощення декларування та випуск товарів за місцезнаходженням. В ході доопрацювання цього законопроекту. Комітет виробив свої пропозиції і просить прийняти законопроект за основу

Бондарєв Костянтин Анатолійович, фракція політичної партії "Батьківщина". друзі! Є в нас бачення того, що необхідно приймати цей закон. Дійсно, в нас є певні зовнішні зобов'язанні. Але завжди гарна ідея може мати дуже погані наслідки. Є питання, я впевнений, що до першого читання цей закон, як ідея, сформульований гарно, але треба його буде доопрацьовувати. Скажіть мені, будь ласка, як забезпечується те, що не буде мегаперевізника, чи мегарегулятора на цьому ринку. Як зробити таким чином, щоби не було монополії на цьому ринку. Дякую. Дивіться, насправді, мені здається, що підстав для того аби говорити, навіть про монополію, внаслідок прийняття цього закону, ніяких нема. Більше того, є

для нас ця процедура є новою і ми законом навпаки вводимо такі обмеження, одночасно протягом першого року не може бути в роботі більше 10 таких звернень і потім 20, і 30, до 3 років, після 3 років ми вже ці ліміти знімаємо. Мені здається, що підстав говорити про одного монопольного якогось оператора у нас немає. Дякую. Шановний пане голово комітету, ми насправді з вами говорили, що треба врахувати на комітеті і частково враховані пропозиції. Але все-таки ви бачите, що після засідання комітету якраз експерти з митних справ найбільше зараз пишуть публікацій з того, що той варіант, який запропонований комітетом, не можна можна запускати в Україні, тому що, по-перше, частина норм передбачає більше спрощень і переваг чим у Митному кодексі Європейського Союзу. І, друге, те, що повністю ущемляються права нашого українського середнього підприємства, а може навіть і маленького, яке може відповідати тим високим критеріям, які ми висуваємо для того, щоб надавати спрощення. Чи не вважаєте ви, що треба ще саме саме з експертним суспільством попрацювати? Бо теорія є теорією, а як на практиці це все буде працювати, вони більше знають за нас. Дякую за запитання. Насправді, я хотів, щоб ми з вами говорили предметно, яким чином не усувається наш вітчизняний чи товаровиробник, чи перевізник, чи оператор з кола тих, які можуть стати уповноваженими економічними операторами? Які є перешкоди? Мені здається, що перешкод ніяких нема, уповноваженим економічним оператором є резидент нашої держави, який відповідає тим критеріям, які встановлені. Якщо він відповідає цим критеріям, то він може бути допущений до цих… і створити безперервні ланцюги постачання без будь-яких проблем. Дякую.

зисків і перспектив, що ми можемо отримати від реалізації вашого законопроекту? Адже зважаючи на те, що він йде у нас, як невідкладний. І я хотів би звернути увагу саме в результаті запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора аналогічно того, який функціонує в Європейському Союзі. Чи можемо ми говорити про якісь конкретні розрахунки і економічний ефект в результаті запровадження цієї норми і в першу чергу для малого, середнього бізнесу і в цілому для національної економіки? Дякую. Дякую за запитання. Ми з вами повинні розглядати цей законопроект в сукупності з тим законопроектом, який ми розглянемо наступним, про спільний транзит. ці два законопроекти дозволять нам уніфікувати систему нашого митного оформлення товарів з Європою. А що це таке? Це обмін інформацією в режимі реального часу і це припинення в першу чергу контрабанди. Ми з вами за підрахунками різних експертів контрабанда складає близько 100 мільйонів гривень на рік недонадходжень державного бюджету, тобто з цього ми можемо почати, якщо ми говоримо про розрахунки. А найголовніше мені здається це те, що європейські митні процедури будуть нарешті впроваджені для нашої митниці. І це є дуже важливим для подолання корупційних ризиків. Дякую. Дякую Данило Олександрович. До слова запрошується для доповіді з альтернативного законопроекту 1048-1 народний депутат України Южаніна Ніна Петрівна.

Шановний пане Голово! По-перше, дуже дякую за те, що не скорочена процедура розгляду цього проекту закону, тому що він надважливий і всі мають зрозуміти і суспільство зараз має почути, що ми хочемо впровадити, імплементувати в українське законодавство. Насправді, ми ще в червні 2016 року побачили таку ініціативу від уряду, ініціативу повернули, і уряд сам попросив повернути назад, тому що в цей час були зміни до Митного кодексу Європейського Союзу. Вони ще не були перекладені, і ми не могли імплементувати те, чого немає або не розуміємо, або не знаємо як воно змінилося в Митному кодексі Європейського Союзу, тому досить довго рухалися, але це питання дуже важливе, тому хочу, все ж таки, щоб ви всі зрозуміли. Шановні колеги, авторизований економічний оператор – це справді звичайне підприємство, резидент України, який може отримати спеціальні спрощення. І це буде в нього певний набір спеціальних спрощень, і це буде категорія С, і окремо може бути надано одне спрощення – це категорія Б. Підприємства виробники-імпортери, експортери кожний окремо або в поєднанні можуть володіти спеціальними цими спрощеннями як однієї категорії, так і окремо іншої або в поєднанні обидвох. Що означають спеціальні спрощення? Вслухайтесь, будь ласка, спеціальні спрощення передбачені статтями Митного кодексу. Це процедура випуску за місцем знаходженням, процедура спрощеного декларування, загальна фінансова гарантія із зменшеною сумою, самостійне накладення пломб спеціального типу. Для того, щоб відповідати критеріям, які визначені цим проектом закону треба пройти п'ять таких важких вивчень, досліджень, які будуть проводитися виконавчою владою на відповідності п'яти критеріям. Критерії досить глибоко розписані на робочих групах, які працювали над доопрацювання до другого читання цього проекту закону саме для того, щоб не було перекосів при виконанні норм даного закону. Ми знаємо, як це в житті виконується, тому досить глибоко написали по днях, як має відповідати контролюючий орган, коли проводить процедуру оцінки на відповідність вказаним критеріям. Що... для чого ми зареєстрували з колегами із "Європейської солідарності" альтернативний проект закону? Тому що нас не почули в робочих групах, в комітеті під час подачі законопроекту в зал, а саме, ми хочемо усунути ті відмінності, які в запропонованому законі є і не відповідають Митному кодексу Європейського Союзу, ті спрощення чи переваги, які можуть застосовуватися більшою кількістю платників, чим виключно авторизованим економічним оператором. Тому що, наприклад, пройти дослідження на всі 5 критеріїв критеріїв надто складно. Можливо, для того, щоби і ми виписали в альтернативному законопроекті, щоб скористатися окремим видом прощення, необхідно пройти дослідження лише по декільком критеріям. Це так точно як проїзний квиток – можна купити на всі види транспорту, а можна купити на якийсь один, бо мені не потрібно користуватися всіма спрощеннями і пільгами, бо я ними не користуюся. Тому в альтернативному законопроекті ми надаємо і іншим підприємствам, не виключно авторизованим економічним операторам, бо їх чисельність буде обмежена і це правильно і я підтримую вас, пане Голово, що ми не можемо нову процедуру зараз використати для всіх бажаючих. Тому, справді, там є зараз в поправках, в рішенні комітету певний перелік, 10 авторизованих економічних операторів на перший рік, які в порядку живої черги будуть працювати на цьому ринку і так далі. Але ж є такі спрощення, спеціальні спрощення, які точно може використовувати і наш середній середній і малий бізнес, який не може відповідати п'яти критеріям. Що саме? Це процедура спрощеного декларування. Скажіть, будь ласка, що є такого тут кримінального чи не... ну, взагалі чого ми не можемо дозволити середньому підприємству? Ми ж всі знаємо, що митна декларація сьогодні складається з 54 граф, ці графи мають іще підграфи і її заповнення у кваліфікованого брокера займає 4-8 годин. Є передбачений в Митному кодексі спосіб подання спрощеної декларації, а потім додаткова декларація подається підприємством протягом п'яти днів після прийняття спрощеної. Якщо ми випишемо правильні критерії для таких платників, для таких суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, чому ми не дозволяємо це? В Європейський Союз це спрощення дозволено для всіх підприємств. Щодо другого. Самостійне накладання пломб спеціального типу при експорті. Слухайте, ну що ж ми… Ви думаєте, що у нас тільки 10 експортерів разом з транснаціональними компаніями, якщо навіть припустити, що виключно експортери можуть попасти в авторизовані економічні оператори? Це ж настільки полегшує і знімає кримінальні оті договорняки із пломбами, які накладаються працівниками митної служби. При цьому також можна, і ми вказали саме яким критеріям має відповідати підприємство, щоби скористатися цим спеціальним спрощенням. А далі? Стовідсоткова загальна гарантія. Стовідсоткова! Чому ми не можемо надати всім підприємствам загальну стовідсоткову гарантію, тобто покриття відсотків митних платежів, які він має здійснити? Чому ми знову це робимо виключно для авторизованих економічних операторів? Тому це ті спеціальні спрощення, які в альтернативному законопроекті запропоновані нами і які підтримують вся експертна спільнота, яка за ці дні написала дуже багато коментарів щодо прийнятого проекту закону в комітету. Тепер я хочу переваги, які ми збираємося надавати, і які також ми не можемо навіть забезпечити теоретично, і які відсутні в Митному кодексі, також на них наголосити, це саме це саме те, що ми врахували в альтернативному законопроекті. Це автоматичне застосування методу визначення митної вартості за ціною контракту для авторизованого економічного оператора. Ми передбачаємо рівні умови, у нас є 57 та 58 стаття Митного кодексу, яка включає за першим методом визначення митної вартості для всіх платників, для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Друге. Це надання переваги авторизованим економічним операторам щодо виконання митних формальностей у першочерговому порядку. точно не може реалізовуватися, тому що всі митні декларації подаються в електронному вигляді і автоматизована система митного оформлення визначає перелік митних формальностей автоматично: що треба робити, коли треба робити і чи взагалі, можливо, ця митна декларація автоматично оформляється. Тому, якщо ви так говорите, що треба визначити першочерговість для авторизованих економічних операторів – це означає, що ми дозволимо ручне втручання в автоматизовану систему і розподіл між виконавцями для того, щоб забезпечити цю норму. Ми ж не хочемо повертатися до ручного втручання? Нібито так ні. Окремо від цього ще існують дві статті Митного кодексу – це 250-а та 360-а, яка вже містить чіткий перелік товарів і випадків, які мають оформлюватися першочергово. То яка черга є першочерговою, те, що визначено десятиліттями в Митному кодексі чи те, що ми зараз робимо для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, хоча я до них буду відноситись з великою повагою, бо відповідність всім критеріям – це висока оцінка добропорядності кожного із того, хто попаде в авторизовані економічні оператори? Але ж логічно, що ми в альтернативному проекті закону вимушені були виключити цю норму. Тепер іще я хочу наголосити, щоб всі громадяни і ви, шановні колеги, розуміли, що в даному проекті закону не тільки вводяться спеціальні спрощення і переваги для окремих визнаних нами платників податків, але і ще, наприклад, вводиться нове поняття як "загальна декларація прибуття". Це того, чого в нас не було ніколи. Це справді правильний крок, тому що любий суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити митному органу України, який товар, вантаж він везе, назву цього товару, ціну і всі необхідні дані. Це упереджує значущу кількість порушень, яка зараз у нас відбувається. Це і підміна документів по шляху просування товарів, і інше, і інше. Так-от, що стосується цього пункту, у нас чомусь в основному законопроекті передбачено, що авторизований економічний....

Дякую. Скажіть, будь ласка, чи будуть запитання до доповідача? Запишіться на запитання, будь ласка.

Да, дякую. Слухавка не працює, вже працює. Отже, дивіться, дійсно, багато слушних зауважень, які ви дали, ми врахували. Але те, що не було враховано в робочій групі, не тому що не захотіли ми врахувати, не тому що ми не хочемо приймати в якості уповноважених економічних операторів середній бізнес, а тому що, якщо ми це зробимо, оці виключення ми зробимо, ми з вами взагалі не зможемо приєднатися до угоди з ЄС. Нас просто не включать. І щодо окремих спрощень. Будь ласка, подивіться Закон про спільний транзит, дає можливість отримати такі окремі спрощення поза законом, що ми зараз обговорюємо. Дякую. Шановний пане Данило, з великою повагою до вас, дивіться, ми оці самі спеціальні спрощення, які можна дозволити для тих підприємств, які будуть відповідати певним критеріям, про які я тільки що так детально розказувала, якраз якраз погодили з Європейською комісією, якраз погодили на тому етапі. Я ж говорю вам, що 2 роки працювавши над цим проектом закону, ми дійшли до таких тонкощів, що спеціалісти Європейської комісії, вони у нас приймали безпосередню участь і вони сказали, що це ваше право. Тому що таке право передбачено Європейським Союзом, в Митному кодексі Європейського Союзу для своїх платників. Якщо ми вважаємо, що ми можемо довіряти комусь в певній частині – це робіть. Зате, ви ж зрозумійте, що ті переваги, які зараз ми надаємо, нам не забезпечать в інших країнах Європейського Союзу. Ми ж синхронно маємо діяти з кодексом Європейського Союзу. І ми будемо, ну, в незручному стані. Тому що ми нашим авторизованим економічним операторам видаємо це свідоцтво як підтвердження того… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую за слово. Ніна Петрівна, насправді ми також працюємо з нашими європейськими колегами. І, на жаль, у нас інший результат. І це така штука, яку ти або приймаєш в тому стані, в якому є, або не приймаєш взагалі. І мені здається, що зараз нам набагато важливіше запустити це як… в тому режимі, в якому воно є. А потім вже внести зміни і довести це все до ідеального стану. Дякую. Дякую за ваш коментар. Я справді так вважаю також. Але я і чую людей, які написали нам зараз, що ви будуєте будівлю, в якій гнилий, хиткий фундамент. А ви хочете, щоб 24 поверхи зверху стояли і функціонували. Це все розвалиться відразу, як тільки почнуть імплементуватися норму цих змін. Тому і застереження такі якраз лунають. І мені здається, що врахувати те, що я тільки що озвучила, ну, якщо ми будемо йти до другого читання і ви врахуєте поправки, які я подам до другого читання, бо я розумію, що ви приймете свій проект закону за основу, це був би набагато більший поступ і професійна, ну, така поступка для всіх, хто зацікавлений в тому, щоб ця система запрацювала. Я точно зацікавлена, щоб даний інститут працював в Україні. Шановні колеги, оскільки Гетманцев виступав і він також є представником комітету, то я пропоную перейти до виступів від фракцій. Прошу записатись на виступи від фракцій.

Картку вставте, будь ласка. Гетманцеву Данилу Олександровичу.

Дякую. Я хочу наголосити на тому, що цей законопроект вже 3 роки обговорюється в суспільстві, все 3 роки всі, хто хотів вносив правки, обговорював, доповнював, змінював. Давайте врешті-решт, зважаючи на ту величезну працю, яка дійсно була зроблена в Комітеті з питань податкової та митної політики минулого скликання, ми врахували всі ці поправки, давайте… доопрацювали, узгодили з нашими європейськими партнерами, з якими нам треба буде уніфікувати наші норми, давайте ми приймемо цей закон в тому вигляді, в якому він є сьогодні, запустимо і я переконаний в тому, що в період, коли ми побачимо через рік, які в нас будуть напрацювання, ми обов'язково внесемо зміни і зробимо цей інститут, ну якщо не ідеальним, то наближеним до ідеального. Дякую. Дякую, Данило Олександрович. Бондарєв Костянтин Анатолійович, фракція "Батьківщина". Друзі, недолуга позиція, беззуба і безхребетна, попередників всіх, хто приймав участь в переговорах при вступі в світові співтовариства, призвела нас до сьогоднішньої ситуації, коли ми повинні вносити відповідні законопроекти на вимогу світового суспільства. Але є дуже суттєві застереження. Перша ситуація – ситуація корупційної складової. Хто забезпечить перевезення по по території України цих митних вантажів без того, щоб їх не вкрали, з них дійсно заплатили кошти? Я прочитав в цьому законопроекті, що будуть начебто надаватися фінансові гарантії. А чому не платежі, застави? Є друге запитання – щодо питання взагалі існування цього процесу без обмежень доступу до вільного ринку, без монополізації. Сьогодні будуть оприділятися критерії участі в цьому ринку відповідних організацій чи компаній, які нададуть відповідні цим критеріям документи. Хто буде формувати ці критерії? Я впевнений, що в першому читанні ми повинні прийняти цей законопроект. Але ж до другого питання, якщо ми не почуємо відповідні критерії, прозорі умови участі в цьому ринку відповідних операторів, я впевнений, що без відповіді на всі ці запитання ми голосувати у цілому не повинні. Дякую. Шановні колеги, я прошу вас підтримати цей законопроект. Це той приклад, коли євроінтеграція дає певні і прямі переваги нашим підприємцям. Так, звичайно, цей законопроект не перший день розроблявся, він розроблявся ще минулого скликання. Насправді, 3 роки було витрачено на те, щоб він став тим дієвим механізмом, який дозволить сумлінним підприємцям проходити швидше митне оформлення, митні формальності. І надавати свої послуги та товари на весь світ, також, щоб підтримати нашу економіку. Я дуже прошу вас прийняти участь у доопрацюванні цього законопроекту. Я впевнений, що комітет буде відкритий до правок. Але ми просто не можемо його не прийняти, якомога швидше. І останнє. Як було вже зазначено, цей законопроект працює разом ще з одним, про спільний транзит. Він також буде розглядатися наступним і він також дає можливість нам не тільки спростити умови для наших підприємців, і зробити величезний крок для подолання контрабанди, конфіскату та всього іншого. Тому прошу вас підтримати цей законопроект за основу. А наступний законопроект, який також необхідний нашим підприємствам, підтримати в цілому для того, щоб ми, якомога швидше, прийняли ті норми і спростили наші митні процедури для всіх підприємців. Дякую. Шановні колеги! По-перше, хочу сказати, що ми маємо обов'язково імплементувати в українське законодавство те краще, що є в Митному союзі. Тому імплементація саме цього інституту – це буде наш здобуток величезний. По-друге, за цей час, поки я була відсутня на трибуні, ми вже проговорили про те, є зауваження того, що якщо внести поправками до законопроекту те, що є в альтернативному, то потрібно погодити з Європейською комісією. Але якщо в нас буде 14 днів до розгляду в другому читанні, я прошу, пане голово комітету, погодитися з цим. І швидко погодити з Європейською комісією хоча би те, що можна буде погодити. Тоді це буде, справді, правильний крок усіх нас разом. я надала, окремий лист, в останній день перебування, свого перебування на посту голови комітету профільного. Я окремим листом, і ще раз хочу зачитати вголос, для всіх українців. Я хочу подякувати всіх членів робочої групи, які доопрацьовували цей урядовий законопроект до другого читання, який ліг в основу проекту закону, це експерти Сергій Сереветник, Будаков Андрій, Москаленко Олександр, Дрозіч Оксана, Оліфіренко Андрій, Муратов Ігор, Теплий Андрій і моя колега в минулому скликанні Острікова Тетяна. Я всім вам дякую, ваша праця не залишилася даремною і дякую вам, колеги, що ви все-таки підтримуєте саме ті напрацювання, які перенесені в цей проект закону, дякую і давайте голосувати. Дякую. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги, наша депутатська група вважає, що це надзвичайно корисний і важливий законопроект. Дійсно треба його приймати сьогодні і 1048 це вже шлях вперед, це шлях зробити автоматизованих економічних операторів, це підприємства українські, які зможуть мати можливість самі проводити митні процедури, самі оформлювати, прибрати ті всі корупційні ризики, які сьогодні існують, прибрати бюрократичну волокіту. Законопроект 1048, він більш об'ємний, інтегральний і я розумію, що не на все там погоджується напевно уряд там з деякими нормами, але принаймні 1048 точно можна приймати, це вже шлях вперед, який давно, років вісім, на моїй пам'яті, говорить вся митна служба, говорить європейське співтовариство, що зробіть, полегшіть процедури для українських підприємств. Тому ми закликаємо підтримувати цей законопроект і, повірте, це перший шлях до того, щоб підприємства самі могли виконувати роботу, яку сьогодні виконують митники, це буде на користь. Дякуємо. Дякую. Шановні народні депутати, прошу записатися на виступ. Нестеренко Кирило Олександрович, фракція ""Слуга народу".

Вітаю, шановні колеги, я думаю, що для народу України для підприємців дуже важливо розуміти значення законопроекту 1048 і пояснити його дуже простими словами. Хочу зазначити, що він дійсно був напрацьований і з Єврокомісією, і з Мінфіном, і працювали над ним більше трьох років. Але для того, щоб підприємці, виробники розуміли про що він, я би хотіла зробити деякі коментарі. підприємства, які працюють не прозоро вони не зможуть скористатися цим законопроектом. Але треба розуміти той факт, що у нас є певний термін на впровадження цієї системи. В перший рік це буде 10 підприємства, в другий рік від 20 до 50 і так далі. Ми маємо питання, що у нас 60 підприємств в країні? Їх сотні тисяч, тому однозначно цей законопроект потрібен. Це все в рамках Угоди про асоціацію, ми її підписали вже давно, ми її виконуємо, це важливий крок до митниці. І хочу зазначити для підприємців і для виробників суттєві переваги законопроекту 1048. Перше. Це значно менша кількість перевірок на митниці. Друзі, ми всі розуміємо, яке хабарництво у нас розвинулося за часів незалежності на митниці. Друге. Митниця повинна повідомляти про намір здійснення перевірки, тобто не зненацька вас перевіряють митники. Третє. Митне оформлення відбувається в першочерговому порядку. І останнє, є можливість оформлювати товари у себе на складі, це велика перевага. Друзі, давайте разом зробимо шлях до збільшення торгівлі з Європейським Союзом прямо сьогодні. Я закликаю підтримати законопроект в першому читанні. Дуже дякую. Голосуємо, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Марія Сергіївна. В мене пропозиція, там записані виступи від "Слуги народу",

підтримати цей законопроект з тим, щоб до другого читання ми врахували і ті пропозиції, які надані в законопроекті 1048-1. Чому це важливо? Власне, цим законопроектом про авторизованих економічних операторів і наступний – про спільний транзит ми з вами виконуємо один з наших пріоритетів виконання Угоди про асоціацію, а саме поглиблення співпраці у митному напрямку. І для нас це дійсно та велика робота, яка продовжувалося протягом трьох попередніх років, і зараз вона має реальний шанс, за вашою участю і вашою допомогою перетворитися на реальну політику, яка спростить окремим нашим підприємцям суттєво митне проходження митних процедур. А потім, я сподіваюсь, що ми з можемо і надати ширші можливості для усіх підприємців, які будуть мати на меті експортувати чи імпортувати… Дякую. Шановний Голово, ну, вже дуже багато сказано на тему цього законопроекту. Але я хотів би добавити ще дві дуже важливі, на мій погляд, речі, що впровадження Інституту авторизовано економічного оператора це є кроком у напрямку відновлення репутації державної влади як партнера бізнесу, яка неполітичними гаслами, а ще й реальними справами покажуть підприємницькій та бізнес-спільноті, що співпраця з державою не тільки є необхідна, а ще й економічно вигідна. І останнє. Стосовно прозорих та безпечних ланцюгів поставок, що це надасть можливість національним авторизованим економічним операторам не тільки підвищити їх внутрішню та зовнішню конкуренцію, а ще й забезпечить більш відчутну присутність економічних суб'єктів України в світовій економіці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігорю Петровичу. Шановні колеги, я… мені здається, що і Данило Олександрович, і Ніна Петрівна сьогодні багато вже висловились з цього питання, можливо, ми пропустимо заключне слово. Дякую. Тому пропоную, оскільки обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону 1048... (реєстраційний номер 1048) про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів. Прошу підтримати та голосувати.

Дякую. За - 332, проти – 0, утримались – 3. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 232, "Опозиційна платформа – За життя" – 16, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 18, позафракційні – 17. Я дякую, шановні колеги. скоротити строки... Добре. Тоді переходимо до наступного питання порядку денного. На ваш розгляд надано законопроект про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи (реєстраційний номер 1082). Пропоную розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-291 Проти – 3, утримались – 27. Рішення прийнято, законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Шановні народні депутати, на ваш розгляд виноситься законопроект 1082 - про режим спільного транзиту. Про що цей законопроект? Ми з вами плануємо в межах Угоди про асоціацію приєднатися до так званої системи NCTS, яка передбачає для нас можливість обміну інформацією з 35 країнами світу, обміну саме митною інформацією в режимі онлайн. Ця система передбачає, що наша митниця буде бачити абсолютно всю історію руху товарів в тих країнах і передавати інформацію, що є в неї, до наших партнерів, Цей законопроект передбачає функціонування системи електронної в тестовому режимі. Ми плануємо, що вона буде функціонувати близько року, потім буде відтестовано нашими європейськими партнерами, і після цього ми приєднаємося до Угоди про спільний транзит і будемо вже керуватися безпосередньо положеннями угоди. Таким чином, цей законопроект має собі транзитне значення значення на сьогодні. На що я хочу звернути увагу? Я хочу звернути увагу шановного товариства на те, що до законопроекту комітетом подана лише одна пропозиція, яка узгоджена з Національним банком України, ви можете побачити її у висновку. Тому я прошу розглянути можливість всіх присутніх дуже важливий для країни документ, пов'язаний, до речі, з попереднім законом, законопроектом, прийняти за основу та в цілому. Дякую. Дякую, Данило Олександрович. Прошу записатися по фракціях два – за, два – проти для виступу. Прошу передати слово Анні Колісник. Доброго дня, шановні колеги. Дякую все ж таки, що надали мені слово. Українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства ЄС, прошу підтримати зазначений проект закону. Це, в першу чергу, обґрунтовується необхідністю приведення національного законодавства України до положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Ряд переваг, які надасть Україні запровадження проекту Закону про режим спільного транзиту, це: упорядкованість здійснення спільного режиму транзиту товарів через митну територію України, відкритість здійснення митних формальностей, застосування спеціальних транзитних спрощень, впровадження нової для України комп'ютеризованої транзитної системи, існуючої у Європейському Союзі, прискорення та здешевлення руху товарів, від якого виграють усі учасники: експортери, імпортери, перевізники, а також саме головне – це допоможе встановити взаємодовіру між державою та бізнесом і налагодити діалог між ними. Дякую за увагу та ще раз прошу підтримати та надати можливість Україні наблизитись до стандартів митного законодавства Європейського Союзу. Ольга Бєлькова, фракція "Батьківщина". Включіть мікрофон з місця. 13:18:23 БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую. Шановна президія, шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо проект, який має на меті запровадити так званий спільний транзит з країнами Євросоюзу та деякими іншими країнами з використанням нової комп'ютеризованої системи, так званої NCTS. Запровадження спільного тарифу, транзиту, вибачте, це не тільки один із пунктів Угоди про асоціацію з ЄС, це наш обов'язок – передати бізнесу ті можливості, які існують і в інших країнах. Це можливість здійснювати обмін електронними даними з митницею заздалегідь до приїзду товару на митницю, це прозорі і зрозумілі правила транзитного переміщення товарів, це зменшення адміністративного тиску та навантаження на бізнес, зниження витрат. Для митниці також є вигоди. Це прямий обмін всіма даними між митними адміністраціями різних країн, ризик-орієнтований контроль транзиту товарів ще до їхнього прибуття в Україну, усунення можливостей маніпуляції з митними документами і зменшення кількості всіх контрольних процедур, ще більша комп'ютеризація, діджиталізація так звана, всіх процесів і зменшення людського фактору. Митний безвіз це ще один дуже реальний крок і дуже важливий на нашому шляху до реальної євроінтеграції. Наша фракція буде підтримувати цей закон і вдячна за конструктивну роботу над ним в комітеті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ніна Петрівна Южаніна, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, я хочу трошечки пояснити, щоб не здавалося враження, що все зараз це запрацює і почне відразу функціонувати. І основне зауваження, яке є, але ми його залишимо за дужками. Тому що ми зараз хочемо... Взагалі основна вимога європейської сторони до України, ну, на шляху саме приєднання до NCTS - це є успішна тестова експлуатація національної підсистеми протягом одного року. Але оскільки у нас це окремий закон, який не вноситься... яким не вносяться зміни в Митний кодекс, то у нас практично буде функціонувати дві транзитні процедури - та, яка діє на сьогоднішній час і та, яка аналогічна Конвенції про процедуру, про спільну процедуру. Уповноважений отримувач і уповноважений відправник будуть діяти тільки в рамках процедури спільного транзиту. Тобто вони не будуть доступні для тих, хто використовує діючу на сьогодні систему. І оскільки у нас таких, хто буде використовувати цю спеціальну систему, не знайдеться, тому що ми внесли зміни в Митний кодекс і Податковий кодекс. Насправді ми цим законом, якщо він буде прийнятий, просто відкриваємо шлях для того, щоби зараз створити всі передумови для запуску цієї системи. Тобто для придбання Європейським Союзом для України програмного забезпечення, для саме початку того адміністрування, про яке ми прагнемо. ми зараз перебуваємо в здоровому глузді, що якщо нам вдасться хоча би за півроку реалізувати те, що я сказала, то ми терміново підготуємо правильні закони, які ми приймемо для того, щоб ця система справді запрацювала, і уповноважені експортери і імпортери могли її використовувати як наші, так і європейські. Тому я би хотіла, щоби ми підтримали справді в цілому. Але якщо нам вдасться зміни... авторизовані економічні оператори, треба було би синхронізувати. Але, незважаючи на це, я все-таки думаю: давайте будемо приймати в цілому, хай вона вже ця система поїде...

дає можливість нашим імпортерам, експортерам, виробникам значно здешевити цей процес розмитнення та проходження кордонів. А найголовніше – це можливість нам отримувати інформацію з інших митниць та розуміти, де потрібний ризик перевіряти чи не потрібно. І останнє. Я впевнений, що цей законопроект, він доопрацьовувався дуже довго. Він доопрацьовувався декілька років і зараз він практично готовий. До нього внесена лише одна правка. І дуже прошу всіх підтримати його одразу в цілому для того, щоб ми якомога більше дали нашим підприємствам сигнал про те, що митниця змінюється, наша економіка покращується. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович Колтунович, фракція "Опозиційна платформа – За життя". З місця включіть, будь ласка, мікрофон. 13:23:23 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Безумовно, даний проект закону України є актуальним, він на часі. Його варто підтримувати там в першому читанні і в цілому. Але головний момент, на який я хотів звернути увагу, на те, що ми… безумовно, обмін даними – це добре. Але я хотів би звернути увагу і виступаючих на те, що відсутність дозволів, в тому числі транзитних дозволів, для вантажних перевізників, наприклад, з Польщею або з Угорщиною, яка нам фактично зупиняє можливість проникати і здійснювати експансію на європейський споживчий ринок. Це стримує експорт. Тому я звертаю увагу на те, що, безумовно, обмін даними – це добре. Але є другий важливий момент. Якщо ми говоримо про Угоду про асоціацію і європейський ринок, безумовно, ми маємо розуміти, що транзитний потенціал України заключається і в поглибленні і співпраці з Євразійським економічним союзом. Як мінімум Білорусь, ми маємо туди також їздити і здійснювати, і уніфікувати наше законодавство до тих вимог і правил, які сьогодні діють там. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте слово, будь ласка, Максиму Нефьодову з мотивів – хвилина.

митного безвізу, який дозволить українським гравцям виїжджати з України і доїжджати до Португалії однією вантажівкою з одним документом, з однією гарантією і так само спрощує і здешевшує для українських споживачів європейські товари. Я вважаю, що це якраз один з тих кроків, який дозволить показати нашим громадянам, що Угода про асоціацію – це не просто теорія, а це практика, яка може покращити їх життя. Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1082) про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи. Прошу підтримати та голосувати. За-333 Проти – 0, утримались – 1. Шановні колеги, звучало дуже багато пропозицій підтримати цей законопроект в цілому. Прошу підтримати. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками Закон про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи (реєстраційний номер 1082). Прошу підтримати та проголосувати.

За-333 Проти – 0, утримались – 2. Покажіть по фракціям, будь ласка. "Слуга народу" – 233, "Опозиційна платформа - За життя" – 17, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 16, "За майбутнє" – 11, "Голос" – 16, позафракційні – 20. Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, я пропоную на всяк випадок так як вчора, щоб ми продовжили свою роботу після 18-ї, якщо це буде необхідно. Вчора ми закінчили навіть раніше, не дивлячись на те, що ми продовжили роботу. Тому пропоную продовжити наш робочий день до того, поки ми не вичерпаємо питання порядку денного. Прошу підтримати та проголосувати. За-281 Проти – 0, утримались – 35. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (реєстраційний номер 1069) (два альтернативних – 1069-1, 1069-2). Законопроект, оскільки він більше 100 статей, буде розглядатися за повною процедурою. Слово для доповіді надається народному депутату України Фролову Павлу Валерійовичу.

Доброго дня, шановні колеги, шановна президія! Нами було зареєстровано законопроект 1069. Його метою є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Нацфінпослуг Нацфінпослуг між іншими органами, що здійснюють регулювання, а саме – Нацбанком та НКЦПФР. Для уникнення зайвого тиску на бізнес банківських фінансових установ цей законопроект запроваджує принцип співмірності, пропорційності регуляторних вимог та наглядових дій, відповідно до якого, при здійсненні регулювання та нагляду, Національний банк буде враховувати розмір юридичної особи, види здійснюваної нею діяльності та притаманні їй ризики, фінансовий стан. Разом з тим, текст законопроекту є великим, майже 50 сторінок, а його було доопрацьовано в комітеті, тому не заперечуємо щодо прийняття цього законопроект у версії альтернативного законопроекту 1069-1. Дякую за увагу. Дякую, Павло Валерійович. Особливо за ту лаконічність, з якою ви доповіли щодо вищезазначеного законопроекту. Шановні народні депутати! Слово для виступу надається народному депутату України Бондарєву Костянтину Анатолійовичу щодо представлення альтернативного законопроекту 1069-1. Дякую попередньому виступаючому за підтримку мого законопроекту. Шановні колеги! Внесений мною законопроект 1069-1 пропонує консолідувати нагляд за усім банківсько-фінансовим ринком в одному державному органі. Замість двох комісій, Національної комісії з цінних паперів фінансового ринку та Нацкомфінпослуг, пропонується утворити одну, наділивши та забезпечивши її необхідними інституційними повноваженнями. Основна відмінність законопроектів полягає в тому, що у перших двох проектах нагляд за небанківським ринком розпорошується між НБУ та Нацкомфінпослуг. Я вважаю таке запорошення неефективним. Насамперед, воно не сприятиме запровадженню накопичувальної системи пенсійної. Бо нагляд за суб'єктами цієї системи пенсійними фондами та страховими компаніями, що здійснюють страхування життя, здійснюватимуть два різних органи, тобто нема єдиного підходу для підходу для цього. Одна частина небанківського фінансового ринку буде регулюватися за одними правилами та підходами, друга – за іншими. На це все звертали увагу і інші виступаючі. І в цьому я погоджують. Крім того, сьогодні активно обговорюється питання, в тому числі і на рівні МВФ, про необхідність відокремлення банківського нагляду в окремий державний орган в найближчі 2-3 роки. Адже в багатьох країнах світу, в першу чергу в ЄС, Центробанк відповідає лише за монетарну політику тобто курсову та фінансову стабільність. А за банківський нагляд та нагляд за іншими фінустановами, відповідає окремий наглядовий орган. Виникає запитання, чи потрібно зараз наділяти НБУ додатковими невластивими повноваженнями нагляду за небанківськими фінансовими установами, якщо через 2-3 роки доведеться віддавати ці повноваження разом з банківським наглядом іншому державному органу. Такі потрясіння негативно вплинуть на державне регулювання банків, небанківських установ та головне – їх клієнтів. Тому я пропоную підтримати мій законопроект 1069-1 у першому читанні, який відразу передбачає створення своєрідного мегарегулятора, якому в подальшому можна буде передати банківський нагляд також, залишивши за НБУ його основну функцію, забезпечення стабільності грошової одиниці, що закріплено у статті 99 Конституції України. В той же час, я розумію, що прийняття законопроекту СПЛІТ до 1 жовтня вимагає Президент України, також це питання узгоджено з МВФ, тому уряду необхідно виконувати обов'язки перед міжнародними партнерами. Я вважаю, що законопроект 1069-1 за своєю суттю повністю відповідає умовам Меморандуму з МВФ щодо консолідації функції нагляду, при тому не створює ризиків для не банківського фінансового сектору. Шановні друзі, гроші люблять тишу. Я пропоную все ж таки не робити якихось бурхливих хвиль на цьому ринку і зберегти фінансову стабільність в Україні, підтримайте мій законопроект. Дякую. Слово для доповіді щодо законопроекту альтернативного (1069-2) надається заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Дубінському Олександру Анатолійовичу. Олександр Анатолійович, запрошую на трибуну. Шановні колеги, шановна президія, ми зараз будемо доповідати, я буду вам доповідати по законопроекту 1069-2, тому що саме він був доопрацьований у комітеті і підтриманий разом з урахуванням всіх корективів, разом з робочими групами. Дуже багато людей прийняло в обговоренні цього

в першому читанні було прийнято у попередньому скликанні постанову про прийняття в першому читанні законопроект про СПЛІТ під номером 0963. Перед тим як голосувати 1069-2 ми маємо скасувати Постанову 0963.

Що собою становить законопроект 1069-2? У фінансових колах він називається СПЛІТ, це розділення нагляду за банківськими та не банківськими фінансовими установами, між Національною комісією по цінним паперам по фондовому ринку та Національним банком. І при цьому припинення діяльності Національної комісії по регулюванню ринку фінансових послуг. Цей законопроект є маркером в програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом і цей законопроект значно покращує умови регулювання та нагляду за фінансовими установами. Тому що це регулювання стає більш прозорим та більш конкретним. Ми провели дуже багато робочих груп для врахування всіх пропозицій, які надходили від учасників ринку, профільних асоціацій, експертних середовищ, аналітиків. І можу сказати, що ми прибрали з цього законопроекту 1069-2 всі … сподіваюсь, сподіваюсь, що всі спірні питання, які виникали у ринку. По-перше, ми дозволили функціонування так званих фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, разом з банками. Тому що у попередній версії ці фонди мали припинити свою діяльність з 1 січня 2020 року. А зараз ми залишили цю можливість банкам до моменту виконання повністю їх зобов'язань. Провели відокремлення різновидів управління активами та управління майном під час фінансування будівництва. Передбачили можливість для бізнес-середовища протягом місяця призупиняти рішення НКЦПФР та НБУ в частині не банківських фінансових установ про накладання штрафу. Включені всі суттєві зміни до законів щодо аудиту, аудиторської діяльності та бухгалтерського обліку. І після тривалих дискусій, це те, про що я говорив, погодили можливість для банків займатися управлінням фондів фінансування будівництва та будівництва та операцій з нерухомістю. Тобто всі люди, які зараз знаходяться в якості інвесторів в цих фондах можуть бути спокійні, обов'язки банків перед ними будуть виконані. Також ми усунули картбланш для запровадження, по суті, будь-яких з боку держорганів до фінансових установ. І вони такі додаткові вимоги з боку Національного банку після прийняття СПЛІТ та… до фінансових установ будуть прийняті, якщо це не врегульовано законом, в такому випадку. Головне науково-експертне управління висловило свої зауваження до законопроектів і ми їх врахували. І тому щодо законопроекту 1069-2 управління зазначило, що не заперечує проти його прийняття. Комітет підтримав цей законопроект 6 вересня, і тому я прошу його прийняти в першому читанні за основу і, якщо ви не заперечуєте, в цілому. Дякую і прошу голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Анатолійовичу. Запитання будуть до доповідача? Ні. Переходимо до виступів від фракцій і груп. Прошу записатись.

Колтунович Олександр Сергійович, фракція "Опозиційна платформа – За життя" моментів, які також необхідно враховувати. Ну, перший, найголовніше, що необхідно застерегти і унеможливити ту ситуацію, яка у нас була в 14-му, 19-му роках, коли у нас кількість банків в Україні скоротилася зі 180 до 76, це більш ніж удвічі. Яка була ситуація з позичальниками і вкладниками цих банків ми також знаємо. Тому з цієї точки зору хотілось би в першу чергу унеможливити на подальше такі ризики. І найголовніше, на що хотілося б також звернути увагу, у нас сьогодні було от я навіть виписав неодноразово сказане виступаючими, що це є вимога Міжнародного валютного фонду, у нас є обов'язки перед Міжнародним валютним фондом. Так от я в першу чергу хотів би звернути увагу, щоб ті пропозиції, які ми вносили були в інтересах національних, економічних інтересах і інтересах громадян України. Дякую.

Пане Голово, шановні колеги, фракція "Європейська солідарність" вкотре вітає ініціативи "Слуги народу" по підтримці наших законопроектів і реформ, започаткованих командою Порошенка в попередньому читанні і за це ми вітаємо вас сьогодні, адже ми спостерігаємо за тим, як низка законів, напрацьованих командою Порошенка підтримується сьогодні вашою більшістю і нам це дуже приємно. Законопроект 1069-2 кінцево доопрацьований, ми будемо підтримувати і будемо рекомендувати його проголосувати уже сьогодні. Ваші колеги зазначали переваги цього закону, це той законопроект, який був внесений під номером 2413а командою Президента Порошенка як складова єдиного пакету законопроектів, які були направлені, а їх було близько 8, які були направленні на оздоровлення фінансового ринку. Це один із останніх законопроектів, над яким ми працювали 2 роки разом з Міжнародним валютним фондом, разом із Світовим банком, з експертами, спеціалістами і в першу чергу з Національним банком України. Тому "Європейська солідарність" підтримає його. Єдине, що я хотіла добавити, ті ефекти, які принесе цей законопроект уже доопрацьований в кінцевому варіанті. Це і уніфікація законодавчої бази, це і уникнення регуляторного арбітражу, це і суспільний інтерес, це і оприлюднення інформації, це і підтримка прозорості і конкурентності, це і контроль якості надання фінансових послуг, і чітко визначені регулятори, які будуть захищати споживачів фінансових послуг, це і міжнародний ефект, про який говорив свій час і Президент Порошенко, і сьогодні, звертаючись до парламенту, декілька днів назад говорив і Президент Зеленський, це і впровадження кращих міжнародних практик, це в першу чергу виконання зобов'язань за директивами Європейського Союзу. Я хочу нагадати, що Договір про асоціацію з Європейським Союзом передбачає виконання Україною понад 5 тисячі задач, половину з яких ми уже змогли виконати в попередньому скликанні. Це і покращання нашої інвестиційної привабливості як держави Україна. Тому "Європейська солідарність" ще раз дякує колегам з монобільшості і буде підтримувати цей законопроект з значком 2. Дякую. Бондарєв Костянтин Анатолійович, фракція "Батьківщина". друзі, дуже коротко, я дуже просто спробує пояснити вам, що сьогодні, про що йдеться дискусія. Пропонується основним законопроектом, а також другою альтернативою створити мегарегулятор на базі Національного банку, якому підпорядкувати весь фінансовий ринок. Я прошу вас згадати, як цей мегарегулятор відрегулював вже банківський ринок. Люди кажуть про банківський геноцид, який був в 2015, 2016 році. А хто його впроваджував, скажіть мені, будь ласка. Його впроваджувала команда Гонтаревої: пані Рожкова і інші класики жанру; вони залишились на своїх місцях. Нам сьогодні пропонують цієї ж команді віддати регулювання страхових компаній, пенсійних фондів, інших фінансових установ. Це не можна робити. Треба збудувати інший фінансовий регулятор, і я це запропонував, залишити банки під Національним банком України, але ж створити іншого регулятора, який на прозорих засадах буде регулювати цей ринок. Сьогодні вся фахова спільнота, вона збуджена, дійсно, бурлить. Сьогодні довіра до Національного банку равна нулю. Про що ми зараз кажемо? Про що йдеться дискусія? Нема довіри сьогодні до Національного банку. Або спочатку треба створити програму діяльності Національного банку, привести зрозумілих людей, які будуть гарантувати спокій і будування майбутнього для цього ринку, а потім вже надавати додаткові функції і повноваження. Ще одне зауваження. Національний банк – це окрема держава в державі, він регулює свою діяльність по Закону "Про Національний банк України". Цей закон дає можливість прийняти відповідне рішення Національного банку і суб'єкт не може зупинити рішення Національного банку, даже якщо він піде до суду. Тобто це такий монстр. А коли керується цей монстр не з України, а з зовнішніх країн, друзі, ну, я не раджу вам приймати це рішення. Ще раз прошу, почуйте мене, треба мати 2 незалежних незалежних регулятора і створити їх ми можемо тільки прийнявши мій закон – 1069-1. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, як не дивно, цей законопроект теж не новий. Я подивився, коли він перший раз був внесений – це липень 2015 року. Цей законопроект чекає бізнес, цей законопроект чекають наші міжнародні партнери, а в першу чергу цей законопроект чекає наша економіка. Якщо дуже-дуже коротко, що він дає, він не збільшує повноваження, він зменшує контролюючі органи і найголовніше – він нарешті дає нашій економіці шанс отримати стабільний фінансовий сектор. Ми всі хочемо бачити кращі страхові послуги, ми всі хочемо бачити краще гарантування вкладів і найголовніше – ми всі хочемо отримати нарешті колись нову пенсійну систему, яка буде накопичувальна або змішана, але все ж таки буде крок вперед. І без цього закону ми ніколи це не отримаємо. Ми дуже довго його дискутуємо. Насправді 5 років він розглядається в парламенті, він був практично підготовлений, просто минуле скликання не встигло його прийняти. так як в нас вже є доопрацьований законопроект, наша пропозиція, він враховує всі зауваження, він враховує ті зміни, які є, він має дуже великий перехідний період ми, якщо що, ну, зможемо його доопрацювати. Тому пропонуємо сьогодні, шановні народні депутати, давайте приймемо його в цілому і покажемо те, що ця Верховна Рада і ця країна готова до змін, в тому числі і в фінансовому секторі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярослав Іванович. До слова запрошується Брагар Євген Вадимович, фракція "Слуга народу".

Ольга Василевська-Смаглюк, 96 виборчий округ. Я підтримую своїх колег, цей закон з 15-го року лежить в парламенті. І мало того, 18 разів виносився минулою коаліцією на розгляд, а втім, минулі депутати не спромоглися. Можу сказати, що цей законопроект дуже потрібен, я його підтримую, оскільки він ліквідовує зайву ланку. Наприклад, недержавні пенсійні фонди мають одразу двох регуляторів. Це і Нацкомфінпослуг і НКЦПФР. Ліквідація зайвої ланки не тільки пришвидшить і полегшить життя учасників ринку, а ще й полегшить життя платників податків, які утримують зайвий орган. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу записатися на виступи народних депутатів України.

знайти ті законопроекти єдині, які можна перенести для голосування в нашому складі Верховної Ради. Дозвольте нагадати, що у парламенті восьмого скликання були зареєстровані законопроекти, наприклад, про... пропозиція зачитувати молитву "Отче наш" перед початком пленарних засідань Верховної Ради, незважаючи на те, що Україна є світською державою і незважаючи на те, що у Верховній Раді можуть бути депутати інших релігійних переконань. Також був зареєстрований законопроект про заборону будь-яких проявів сексуальної орієнтації в публічному місці. Законопроект з пропозицією замінити копійки на рублі. Законопроект про заборону абортів за побажанням жінок. А також "вишенька на торті" законопроект про дематюкацію української мови. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний колего, я вибачаюсь, що я вас перебиваю. Але це не відноситься до законопроекту 1069-2. ЖУПАНИН А.В. Так, дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, або ми зараз проговорюємо ті питання, які знаходяться на порядку денному, або просто, ну, кожен говорить те, що бажає за потрібне.

З місця включіть, будь ласка, мікрофон Южаніній. Шановні колеги, я, по-перше, хочу сказати, що найголовніше – щоб ми сповідували завжди принцип "не нашкодити". Прийняттям нових законів, прийняттям змін до законів ми маємо сповідувати одне – не нашкодити бізнесу. Мені здається, що якраз це той закон, який прибере дуже багато зайвих ланок і повторювань, які мали витримати і нести на собі якраз бізнес, які займаються в цих сферах. І дуже вам вдячна, що ми не порушили також головні принципи Закону "Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність". Тому важливо, щоб саме далі ми так рухалися. Ми також будемо підтримувати, щоб цей закон ми зараз прийняли і в цілому. Тому що маємо покласти край тій дуальності, яку ми спостерігали роками. І я впевнена, що при правильному виконанні без перевищення повноважень закон, справді, принесе зміни і для бізнесу позитивні, і для регуляторів також, і для споживачів послуг в першу чергу. Дякую, Ніна Петрівна. Савчук Оксана Василівна, позафракційні. Включіть, будь ласка, мікрофон з місця. 13:52:01 САВЧУК О.В. В першу чергу я хочу сказати, що ми підтримуємо ті законопроекти, які спрямовані на підвищення державної регуляторної політики у фінансовій сфері, а також на заведення прозорих процедур. Тому особисто я буду підтримувати цей законопроект, тому що він дозволяє більше вільних рухів на фінансовому ринку. Але водночас хотіла би сказати наступне. Давайте ми будемо планувати такі речі як зменшення відсоткової ставки на молодіжне кредитування, оскільки зараз дуже молодих… багато молодих сімей потребують в першу чергу доступних відсотків на житло. Тому нам вже в майбутньому часі потрібно розглядати ті законопроекти, які будуть спрямовані на підтримку молодих людей, які дозволять молодим людям планувати своє майбутнє в Україні і виїжджати за кордон. І щодо колеги зі "Слуги народу" який казав про законопроекти про "Отче наш", то хочу вам сказати, що в Івано-Франківській міській раді вже 10 на початку засідань співають Гімн і моляться "Отче наш", і повірте, всі від цього дуже задоволені. Дякую. давайте все-таки бути в межах регламенту до того питання, яке розглядається. Шановні колеги, якщо ви не заперечуєте, я пропоную, ну, щоб не виступали доповідачі з заключним словом. Переходимо одразу до голосування, ми досить непогано рухаємось. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону, реєстраційний номер, той, той, що підтриманий комітетом, 1069-2, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг. Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-301 Проти – 1, утримались – 7. Покажіть, будь ласка, по фракціям. 224 – "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" – 14, "Європейська солідарність" 17, "Батьківщина" – 4, "За майбутнє" – 9, "Голос" – 18, позафракційні – 15. Колеги, лунають пропозиції проголосувати в цілому. Тому ставлю на голосування пропозицію про прийняття закону в цілому із техніко-юридичними правками…

Дякую, шановні колеги. Ми дійсно щасливі, що зараз сесійна зала приймає надзвичайно важливі закони і дозвольте роз’яснити, що відбувається. Якщо законопроект попередньою Верховною Радою в першому читанні було зареєстровано і не пройшов слухання, дійсно такий законопроект вважається як, все, він не пройшов, як нерозглянутий. Але зараз ми розглядаємо законопроекти, які пройшли перше читання в попередній Верховній Раді. І є відповідний лист Голови Верховної Ради

К.А. Висловлені були позиції і є певні інші думки. Я хотів би внести пропозиції і правки до того законопроекту, який був прийнятий в першому читанні. Тому, якщо регламентом передбачена така можливість, я прошу надати мені таку можливість. Тому не можна сьогодні приймати в цілому цей законопроект. Дякую. Колеги, ну дивіться, при всій повазі, весь зал підтримує законопроект 1069-2. При всій повазі, колеги, я розумію. Але давайте працювати не лише на…, на інтереси держави. І сьогодні є позиція підтримати. Я прошу вас підтримати. Якщо будуть додаткові правки, то їх потім можна буде розглянути та внести зміни до закону. А сьогодні давайте підтримаємо в цілому. Тому, якщо ви не заперечуєте, ставлю на голосування пропозицію про прийняття закону в цілому з необхідними техніко-юридичними правками (реєстраційний номер 1069-2) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг. Прошу підтримати та проголосувати. За-296 Проти – 2, утримались – 20. Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Збираємось о 16-й. Прошу, нікому не запізнюватись. Дякую.